Следва чл. 56. Моля председателя на комисията да докладва.

предлага следната редакция за чл. 56: „Обучително звено Чл. 56. (1) Централната избирателна комисия създава обучително звено от членовете на комисията, което организира и провежда обучението на членовете на избирателните комисии. (2) Съставът, начинът на формиране, функциите на звеното и планът за обучение се определят с правила, приети от комисията. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

представители: „В чл. 57 се правят следните допълнения: 1. В т. 19 след думата „ден” се добавя „както и техническия образец на електронно подадена бюлетина по интернет”; 2. В т. 28 накрая се добавя „и за гласуване чрез електронното чрез електронното подадена бюлетина чрез интернет ”; 3. Създават се т. 29а, 29б и 29в: „29а. организира дейността по уведомяването на българските граждани извън страната, заявили гласуване чрез електронно подадена бюлетина по интернет; 29б. изпраща на българските граждани извън страната, заявили гласуване чрез електронно подадена бюлетина по интернет писмо с обратна разписка с персонален идентификационен секретен код”; 29в. организира дейностите по издаване на поименните ваучери на избирателите, упражнили право на глас.” 4. В т. 31 след думите „машинното гласуване” се добавя „и за гласуване чрез електронното подадена бюлетина чрез интернет”.” Точка 5 също се отнася до електронното подадена бюлетина. „6. В т. 38 думите „от 20,00” се заменят с „от 21,00”;” По-нататък текстовете са за електронното гласуване. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 57: „Правомощия на комисията Чл. 57. (1) Централната избирателна комисия: 1. осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове; 2. осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии; 3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на кодекса; 4. осигурява и обезпечава

6. освобождава членове на районните и общинските избирателни комисии и на секционните избирателни комисии извън страната в случаите на нарушения на кодекса и на решенията на Централната избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2; 7. определя с методика размера на възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях; 8. утвърждава образеца на печата на избирателните комисии и начина му на защита; 9. води публичен регистър на избирателите; осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в регистъра по единен граждански номер (личен номер); 10. регистрира, обявява и издава удостоверения на: а) партиите и коалициите за участие във всички видове избори; б) инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България; на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6; 12. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България; 13. води публични регистри на: а) партиите и коалициите при всички видове избори; б) инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България; в) кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България; 14. определя условията и реда за участие на наблюдатели не по-късно от 50 дни преди изборния ден, регистрира наблюдателите

16. определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции; 17. определя местата, в които се образуват избирателни секции извън страната; 18. формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната; 19. утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината не по-късно от 30 дни преди изборния ден; утвърждава образец на кочан с хартиените бюлетини;

с броя на избирателите в тях; 21. определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите при избори за народни представители, поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република България и поредността на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за президент и вицепрезидент на републиката и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден; 22. определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания; 23. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с национален обхват; 24. за осъществяване на контрола по т. 23 и установяване на нарушения от доставчиците на медийни услуги изисква информация от Съвета за електронни медии за извършения специализиран мониторинг, чийто обем и параметри се определят по споразумение между комисията и Съвета за електронни медии, сключено преди откриване на предизборната кампания, независимо от териториалния обхват на програмите; в случай че мониторингът се отнася до доставчик на медийни услуги, който не е с национален обхват, комисията изпраща информацията от мониторинга на компетентната избирателна комисия; 25. определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден не по-късно от 20 дни преди изборния ден; води публичен регистър на социологическите агенции; 26. разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната, произнася се по тях в срок до 24 часа от постъпването им; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден; 27. определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от избирателните комисии; 28. води публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията и на решенията по тях; 29. определя условията и реда за машинното гласуване; 30. определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса и възлага извършването й на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие; 31. предоставя информация, предоставя резултатите от проверката по т. 30 на заинтересованите лица и при установяване на гласуване в нарушение на правилата на кодекса сезира прокуратурата; 32. организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите, включително и относно машинното гласуване; разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите; 33. определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването не по-късно от 50 дни преди изборния ден; 34. възлага компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване; 35. определя формата и структурирания електронен вид на списъците, както и реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати, и възлага изпълнението на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие; 36. определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, както и реда за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие; 37. определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място преди всеки избор; 38. съобщава данни за броя на гласувалите избиратели и преди срока по т. 39; 39. обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната не по-късно от 20,00 часа; 40. публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии в районните или общинските избирателни комисии по избирателни секции; 41. публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети; 42. публикува резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетина по т. 34, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден; 43. предава в Националния архивен фонд екземпляра от протоколите на секционните, районните и общинските избирателни комисии; 44. утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 55 дни преди изборния ден; 45. взема решение за премахване или изземване на агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса на територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен район; 46. определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от избирателните комисии; 47. извършва анализ на проведените избори и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на изборното законодателство.

правя следното редакционно предложение в чл. 57, ал. 1. Ще Ви го предоставя и писмено, уважаеми господин председател. „1. В т. 30 след думата „кодекса” се добавя „включително за проверка на удостоверенията по чл. 39 и 40”.

Благодаря, господин председател. Правя изказване по редакционното предложение на госпожа Манолова за промени в т. 31. Тук се касае за информацията, която Централната избирателна комисия ще предостави при проверката на заинтересованите лица и при установяване на гласуване в нарушение на правилата на кодекса ще сезира прокуратурата. Уважаема госпожо Манолова, дали отново може да повторите предложението си, защото в т. 30 Централната избирателна комисия следва не само да определи реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса и да възложи на Главна дирекция ГРАО в резултатите от тази проверка, но и впоследствие да предостави на прокуратурата резултатите във връзка с установено гласуване в нарушение на правилата на кодекса? Въпросът е: дали Вие ще се лишите формално от право да сезирате занапред главния прокурор със сигнали при нарушения; дали лишавате от възможност ЦИК да го прави, ако такива нарушения се установят?

Уважаеми колеги, отново повтарям, че правим корекциите в тези текстове във връзка с възможността след проверка на двойното гласуване ГРАО да направи и проверка на гражданите, които са премахнати от забранителните списъци в резултат на предоставено удостоверение, че по отношение на тях не важат основанията за включване в забранителните списъци. Затова с редакцията специално на чл. 31, който искаше госпожа Атанасова, даваме възможност на прокуратурата да бъдат предоставени освен всички случаи на двойно гласуване, което според Наказателния кодекс е престъпление, и всички случаи, в които са издадени незаконно удостоверения за реализиране на друг вид наказателна отговорност по някои от членовете – 313 и прочее. След нанасянето на След нанасянето на редакционната поправка текстът звучи по следния начин: „31. предоставя резултатите от проверката по т. 30 на заинтересованите лица и при установяване на нарушение на правилата на кодекса сезира прокуратурата”. Тоест не само правилата на гласуване, но и другите правила. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря. Това беше реплика. Втора реплика? Няма желаещи за изказване.

на гласуване. Гласували 84 народни представители: за 22, против 49, въздържали се 13. Предложението не е прието.

„1. В т. 30 след думата „кодекса” се добавя „включително за проверка на удостоверенията по чл. 39 и 40”. 2. В т. 31 думите „предоставя информация” и думите „гласуване в” да отпаднат.

от обявяването им. Централната избирателна комисия изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на съда. (2) В жалбата се посочват решението, което се обжалва, основанието, в какво се състои искането, имената и адресът на жалбоподателя и телефон, факс или електронен адрес. адрес. (3) Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в тридневен срок от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

вариант на комисията за чл. 58, така че нека да бъде взето предвид при гласуването на окончателния текст, а то е – и беше безспорно подкрепено от всички членове на комисията: „сроковете се изчисляват в календарни дни и изтичат в последния им ден”.

представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 59: „Назначаване Чл. 59. (1) Централната избирателна комисия назначава районни избирателни комисии при избори за: 1. народни представители - за всеки многомандатен изборен район; 2. членове на Европейския парламент от Република

При областния управител се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им. (2) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. (3) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят: 1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията; 3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица. (4) Към предложението си по ал. 3, т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива. (6) Когато не е постигнато съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите, областният управител не по-късно от 55 дни преди изборния ден

единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 2. документите по ал. 3 и 4, представени от партиите и коалициите; 3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения; 4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му. (8) Областният управител прави предложението по ал. 7 не по-късно от 50 дни преди изборния ден. (9) Когато областният управител не е направил предложение в срока по ал. 8, той изпраща незабавно документите по ал. 3, 4 и 5 в Централната избирателна комисия. (10) В случаите когато е постигнато съгласие, Централната избирателна комисия назначава районната избирателна комисия по предложението на областния управител, направено по реда на ал. 7. (11) В случаите когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение в срока по ал. 8, Централната избирателна комисия назначава районната избирателна комисия по направените предложения на партиите и коалициите”.

предложение от народния представител Павел Шопов: В чл. 76, ал. 5 се правят следните изменения и тя добива следния вид: „При назначаването на членовете и определянето на длъжностите председател, зам.-председател и секретар се спазва принципа на паритет между парламентарно представените политически сили.“ Комисията не подкрепя предложението.

а в т. 2 числото „15” се заменя със „17”.” Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 61: „Състав Чл. 61. (1) Районната Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. (2) Районната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи – от определен с решение на комисията заместник-председател, секретар или член. (3) Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят

1. за изборни райони до 9 мандата – 13 членове; 2. за изборни райони с 10 и повече мандата – 17 членове. (5) При назначаването на членовете по ал. 4, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. (6) Партиите и коалициите, които имат Партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в районната избирателна комисия, извън броя на членовете по ал. 4. (7) В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 60, ал. 2.

предлага още един член на районната избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите с равни остатъци. (9) В случай че партията или коалицията, която следва да посочи член при условията на ал. 8, формира мнозинство в районната избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията със следващия най-голям неоползотворен остатък.

Ако се наложи, след това ще бъде използван този метод за пресмятане в случаите, в които е четно число, или има равен брой. Да отпадне само в ал. 5, след това да остане, ако има случаи, в които трябва да се допълва съставът.

комисията. Гласували 90 народни представители: за 18, против 32, въздържали се 40. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.

Гласували 106 народни представители: за 31, против 60, въздържали се 15. Предложението не е прието. Госпожо Манолова, моля да повторите Вашето редакционно предложение, за да го подложим на гласуване.

която гласувахме. Гласували 81 народни представители: за 69, против 9, въздържали се 3. Предложението е прието.

Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 79. Благодаря. Изказвания по чл. 62 по вносител, чл. 63 по вносител и чл. 64 по вносител? Няма желаещи. Гласуваме анблок чл. 62 по вносител, чл. 63 по вносител и чл. 64 по вносител. Гласували

4, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 66: „Несъвместимост Чл. 66. (1) Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде: 1. кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор; 2. на изборна длъжност в държавен или местен орган; 3. орган на изпълнителната власт; 4. заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство; 5. съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател; 6. заместник областен управител или заместник-кмет; 7. военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Държавната агенция „Технически операции” или в Държавна агенция „Национална сигурност“. (2) Членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.” Благодаря. Колеги, изказвания по чл. 66? Няма желаещи за изказвания. Гласуваме текста на вносителя за чл. 66 в редакция на комисията, в която са отразени всички приети предложения. Моля, режим на гласуване

Гласували 128 народни представители: за 93, против 29, въздържали се 6. Предложението е прието. госпожа Милка Христова оттегли своето предложение. Предложението на народните представители Манолова и група е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 68: „Възнаграждение и социално осигуряване Чл. 68. (1) Членовете на районната избирателна комисия получават възнаграждение за работата си в комисията. (2) Възнаграждението на членовете на районната избирателна комисия се определя от Централната избирателна комисия. Размерът на възнагражденията по длъжности се определя

упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районната избирателна комисия са за сметка на държавния бюджет.” Благодаря. Член 67 по вносител, чл. 68 в редакцията на комисията – изказвания? Няма желаещи за изказвания по тези два члена.

„Заседания Чл. 70. (1) Районната избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете й. (2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател. (3) Районната избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й. (4) Районната избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. (5) За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. (6) Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. (7) Членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение. мнение. (8) Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции. (9) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.” Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 71. Уважаеми колеги, чл. 69 по вносител, чл. 70 в редакцията на комисията, чл. 71 по вносител – изказвания Няма желаещи за изказвания. Гласуваме анблок чл. 69 по вносител, чл. 70 в редакция на комисията и чл. 71 по вносител. Гласували

Районната избирателна комисия: 1. осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове; 2. упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район или на района според районирането на страната на последните избори за народни представители за Народно събрание; 3. провежда обучение на членовете на секционните избирателни комисии в изборния район (района), съвместно с обучителното звено по чл. 56, ал. 1; 4. назначава секционните избирателни комисии в съответния изборен район (район) в страната и утвърждава списъците на резервните членове; 5. освобождава членове на секционните избирателни комисии в съответния изборен район (район) в страната в случаите на нарушения на кодекса, на решенията на Централната избирателна комисия и на районната избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2; 6. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции в изборния район (района) и формира и утвърждава единните им номера; 7. регистрира и обявява инициативните комитети за участие в изборите за народни представители, издава им удостоверения и води публичен регистър; 8. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при избори за народни представители и води публичен регистър; 9. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът за народен представител не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията, както и в случаите по чл. 258, ал. 5; 10. заличава регистрацията, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 257, ал. 1; 11. 11. заличава регистрацията на инициативен комитет в случаите по т. 10; 12. обявява номерата в бюлетината на независимите кандидати при избори за народни представители не по-късно от 31 дни преди изборния ден; 13. упражнява контрол за своевременното обявяване на избирателните списъци, за доставката и съхранението на бюлетините и за издаването на удостоверения за гласуване на друго място; и за издаването на удостоверения за гласуване на друго място; 14. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждания по раздели VIII и IX на глава четиринадесета; 15. регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения; 16. води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи при изборите за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, който публикува на интернет страницата си; 17. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, произнася се по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им; 18. съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране; 19. упражнява контрол за изпълнение на задължението по чл. 62, ал. 3; 20. разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на секционните избирателни комисии; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден; 21. създава и поддържа публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, и решенията по тях. 22. установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район (района) в срок до 48 часа след приключването му и съставя протокол; 23. в срока по т. 22 избирателна комисия протокола си с данните от гласуването в изборния район (района) и го публикува на интернет страницата си; 24. обявява избраните независими кандидати при избори за народни представители и им издава удостоверения; 25. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборния район (района), подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;

решението на районната избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, и два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии, както и записващите технически устройства от машинното гласуване; 27. предава на областната администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите; 28. сканира протоколите на секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия; 29. осъществява и други правомощия, предвидени в кодекса. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на комисията незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват денят и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 73: „Оспорване на решенията на комисията Чл. 73. (1) Решенията на районната избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Гласували 91 народни представители: за 18, против 42, въздържали се 31. Предложението не е прието.

При кмета на съответната община се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на общината не по-късно от три дни преди провеждането им. им. (2) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят: 1. писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията; 3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица. (4) Към предложението си по ал. 3, т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на общинската избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия. (5)

и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива. (6) Когато не е постигнато съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите, кметът на общината не по-късно от 55 дни преди изборния ден изпраща на Централната избирателна комисия документите по ал. 3, 4 и 5. (7) случаите, когато е постигнато съгласие, кметът на общината представя в Централната избирателна комисия: 1. писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 2. документите по ал. 3 и 4, представени от партиите и коалициите; 3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения; 4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му. (8) Кметът прави предложението по ал. 7 не по-късно от 55 дни преди изборния ден. При създаване на нова община назначеният временен кмет прави предложението при същите условия. (9) Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение в срока по ал. 8, областният управител прави предложение въз основа на документите по ал. 3, 4 и 5 не по-късно от 52 дни преди изборния ден. (10) В случаите когато е постигнато съгласие, Централната избирателна комисия назначава общинската избирателна комисия по предложението на кмета на общината, направено по реда на ал. 7,

предложение от народния представител Павел Шопов: В чл. 76, ал. 5 се правят следните изменения и тя добива следния вид: „При назначаването на членовете и определянето на длъжностите председател, зам.-председател и секретар се спазва принципа на паритет между парламентарно представените политически сили.“ Комисията не подкрепя предложението. предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители: В чл. 76, ал. 1 се създава ново изречение: „Всяка парламентарно представена партия или коалиция от партии има по един заместник-председател.” Комисията не подкрепя предложението.

„Състав Чл. 76. (1) Общинската избирателна комисия се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. (2) Общинската избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи – от определен с решение на комисията заместник-председател, секретар или член.

според броя на избирателните секции на територията на общината, както следва: 1. с до 150 избирателни секции - до 11 членове; 2. с над 150 избирателни секции - 13 членове; 3. за районите в градовете с районно деление - 17 членове; 4. за Столичната община – 19 членове. членове. (5) При назначаването на членовете по ал. 4, включително председател, заместник-председател и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции,

общинската избирателна комисия е четно число, парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на общинската избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите с равни остатъци. (9) В случай, че партията или коалицията, която следва да посочи член при условията на ал. 8, формира мнозинство в общинската избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите с равни остатъци. (10) Общият брой на членовете на общинската избирателна комисия се определя по реда на ал. 4-9.” ал. 4-9.” И едно редакционно предложение за симетрия с реалните избирателни комисии и с ЦИК в ал. 5 след последната запетая да отпадне изразът „като се използва методът на най-големия остатък”. Той ще се приложи евентуално при хипотезите на 8 и 9.

Благодаря, господин председател. Ще ползвам времето за изказване, но всъщност бих искала занапред когато се правят редакционни предложения те да не бъдат прочетени в телеграфен стил като реклама на лекарствени продукти, защото трябваше трябваше по-ясно да бъде предложението за редакционна поправка. Нито го имаме раздадено писмено като материал. Така или иначе госпожа Манолова обясни за какво става дума. Наистина е редакционна поправка по отношение на метода на най-големия остатък и в предходни текстове е заличен този текст. Не възразявам срещу това. Просто моля когато се правят редакционни поправки и предложения в залата, то да бъде достатъчно ясно и категорично, за да се ориентират всички. Благодаря.

Уважаем колеги, гласуваме предложението на народния представител Павел Шопов по чл. 76, което не е подкрепено от комисията. Гласували

17. Има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Ако обичате, режим на гласуване.

То беше по ал. 5, като след думата „коалиции” се поставя точка и останалата част от текста да отпадне. Моля, гласувайте направеното предложение от госпожа Мая Манолова.

Гласуваме текста на чл. 76 по вносител в редакция на комисията с току-що гласуваното предложение на госпожа Мая Манолова по ал. 5. Гласували

група народни представители: В чл. 80 ал. 1 се изменя така: „(1) За членове на общинската избирателна комисия се назначават лица с висше образование, неосъждани с право да гласуват на съответния вид избори и владеят български език. ” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 80.

Уважаеми колеги, нашето предложение по отношение на изискванията към членовете в общинската избирателна комисия е: предложили сме освен в общинската избирателна комисия да се назначават лица с висше образование, с право да гласуват в съответния вид избор и владеещи български език, предложили и те да бъдат неосъждани. Според мен това предложение следва да бъде прието и не виждам защо комисията го е отхвърлила. Ще ми бъде интересно да чуя аргументите на госпожа Манолова. (Реплика от докладчика Мая Манолова.) Ще допуснем ли в общинските избирателни комисии осъждани лица? Това е нашето предложение – членовете на общинските избирателни комисии да са неосъждани. Дали не сте разбрали какво сме имали предвид, дали само защото е предложение на народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ е отхвърлено? (Реплика от но то е толкова ясно и мисля, че е съвсем логично. Искаме една нова администрация, професионална, на която българските граждани да се доверят, че ще проведе честни и прозрачни избори. Защо тогава не се приема предложението на ГЕРБ в общинската избирателна комисия членовете да бъдат неосъждани лица? Ако имате нещо друго предвид, кажете, госпожо Манолова. Благодаря.

И без това търпим критика от страна на Венецианската комисия, включително и по отношение на това защо не сме разрешили на лица, които ефективно изтърпяват наказание „лишаване от свобода”, да гласуват. Това по принцип са права на лица, които имат право на глас, с цел да не въвеждаме дискриминационни норми. Тук не става дума за лица, които в момента изтърпяват някакво наказание.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаема госпожо Манолова, това че тълкувате текстовете на Изборния кодекс както пожелаете или предложенията, направени от нашата парламентарна група, не ни изненадва изобщо. Не знам защо си позволявате да тълкувате становището на Венецианската комисия и на ОССЕ, което в никакъв случай не е в смисъла, който току-що изразихте. Уважаеми господин председател, колеги, ще си позволя да Ви прочета становището на Венецианската комисия по темата:

то е освен към изискванията за членове на общинската избирателна комисия да са лица с висше образование, да са лица, които имат право да гласуват в съответния вид избор и да владеят български език, което предложение безспорно е подкрепено от самата комисия, и изискването тези лица да не са осъждани. Аз не виждам защо изобщо влизаме в такъв спор,

По отношение на становището на Венецианската комисия, уважаеми колеги, то изобщо не разглежда в частта на коментара за общинските избирателни комисии въпроса с това членовете на общинските избирателни комисии да бъдат осъждани или неосъждани,

Това беше дуплика. Други желаещи за изказвания има ли? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, гласуваме предложението на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, неподкрепено от комисията. Ако обичате, режим на гласуване.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедура за прегласуване, защото в момента позволихме хора, доказано извършили престъпление, да участват в общинските избирателни комисии, като имате предвид, че това престъпление може например да е точно и за купуване на гласове и и така нататък. Никой не ограничава правата на тези хора да бъдат избирани или да гласуват. Ограничаваме правата на тези хора да участват в организацията на изборен процес,

при провеждане на изборите, следва, че трябва да ограничим участието на такива хора в избирателните комисии или поне в тези, които основно разглеждат жалби

подкрепен от комисията за съдържанието на чл. 80.

и социално осигуряване Чл. 83. (1) Членовете на общинската избирателна комисия получават възнаграждение за работата си в съответната комисия. (2) Възнаграждението на членовете на общинската избирателна комисия се определят от Централната избирателна комисия. Размерът на възнагражденията по длъжности се определя с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7. (3) Членовете на общинската избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от деня на назначаването им до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите. (4) За периода от изтичането на срока по ал. 3 до следващите избори за общински съветници и за кметове членовете на общинската избирателна комисия получават за сметка на държавния бюджет възнаграждение за заседания, в които са участвали, и дежурства по ред и в размер, определени от Централната избирателна комисия с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7. (5) Възнаграждението на членовете на общинските избирателни комисии Възнаграждението на членовете на общинските избирателни комисии не се облага с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. (6) Членовете на общинските избирателните комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районните избирателни комисии са за сметка на държавния бюджет.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Желаещи да се изкажат по току-що докладваните чл. 81, чл. 82 и чл. 83? Не виждам. Благодаря Ви. Закривам разискванията. сега поставям на гласуване предложението за

на комисията? Възразява ли някой? Няма. Поставям на гласуване чл. 82 и чл.

него заместник-председател. (3) Общинската избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й. (4) Общинската избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. (5) За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. (6) Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. (7) Членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение. (8) Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции. (9) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на

с предложението прието от комисията и включено в редакцията на комисията, и чл. 86 по вносител. Режим на гласуване.

и свързаните с него нормативни актове; 2. упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район; 3. определя и обявява номерата на изборните райони в общината; при номерирането им общинската избирателна комисия се съобразява с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в страната; 4. провежда обучение на членовете на секционните избирателни комисии в изборния район съвместно с обучителното звено по чл. 56, ал. 1; 5. назначава секционните избирателни комисии в съответния изборен район и утвърждава списъците на резервните членове; 6. освобождава членовете на секционните избирателни комисии в съответния изборен район в случаите на нарушения на кодекса, на решенията на Централната избирателна комисия и на общинската избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2; 7. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции в изборния район и формира и утвърждава единните им номера; 8. упражнява контрол за своевременното обявяване на избирателните списъци; 9. утвърждава образците на бюлетините за общински съветници и за кметове в съответната община и упражнява контрол за доставката и съхранението им; 10. определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетината и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден; 11. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждания по раздели VIII и IX на Глава четиринадесета; 12. регистрира и обявява партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове в съответната община; 13. регистрира и обявява инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове в съответната община и им издава удостоверения; води публичен регистър; 14. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за избиране на общински съветници и кандидатите за кметове и води публичен регистър; 15. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2, както и в случаите по чл. 417, ал. 5; 16. заличава регистрацията, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 416, ал. 1; 17. 17. заличава регистрацията на инициативен комитет в случаите по т. 16; 18. регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения; води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи; 19. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват; 20. съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране; 21. упражнява контрол за изпълнение на задължението по чл. 77, ал. 3; 22. разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на секционните избирателни комисии; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден; 23. създава и поддържа публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, и решенията по тях. 24. при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник обявява за избран следващия в съответната листа кандидат; 25. обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината не по-късно от 20,00 часа; 26. установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район в срок до 48 часа след приключването му, съставя протокол и издава удостоверения на избраните общински съветници и кметове; 27. в срока по т. 26 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протоколите си за избор на общински съветници, кмет на общината, района и кметството и ги публикува на интернет страницата си; 28. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря; 29. насрочва втори тур за кмет, когато няма избран кандидат; 30. в случаите, когато няма избран кмет на втория тур или когато изборът за общински съветници или кмет е обявен за недействителен, или при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет, в срок до 7 дни уведомява Централната избирателна комисия да предложи насрочване на нов избор; 31. обявява на видно място в общината (кметството, района) и чрез местните средства за масово осведомяване датата на насрочения от президента избор; 32. предава на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт,

в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите; 34. осъществява и други правомощия, предвидени в кодекса. (2) Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на комисията незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват денят и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.” Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Откриваме разискванията. желаещи за изказвания? Няма. Закриваме разискванията по чл. 87.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 88: „Оспорване на решенията Чл. 88. (1) Решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. При обжалване на решенията на общинската избирателна комисия се прилага чл. 58.” Раздел IV. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІV. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 89. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 90.

Чл. 91. (1) При кмета на съответната община се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация не по-късно от три дни преди провеждането им. (2) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. (3) Консултациите се провеждат не по-късно от 35 дни преди изборния ден. (4) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят: 1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията; 3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица. (5) Към предложението си по ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия. (5) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива. (7) В случаите, когато не е постигнато съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции, кметът на общината не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпраща на районната или общинската избирателна комисия документите по ал. 4, 5 и 6. (8) В случаите, когато е постигнато съгласие, кметът представя в районната или в общинската избирателна комисия: 1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 2. документите по ал. 4 и 5, представени протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения; 4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му. му. (9) Кметът прави предложението по ал. 8 не по-късно от 30 дни преди изборния ден. При създаване на нова община назначеният временен кмет прави предложението при същите условия. (10) Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение в срока по ал. 9, той изпраща незабавно документите по ал. 4, 5 и 6 в районната или общинската избирателна комисия. (11) В случаите когато е постигнато съгласие, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината, направено по реда на ал. 8. (12) В случаите когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение в срока по ал. 9, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите. (13) Когато районната или общинската избирателна комисия комисия не назначи в срока по чл. 89 секционните избирателни комисии, тя изпраща незабавно цялата документация в Централната избирателна комисия, която назначава секционните избирателни комисии.” Благодаря Ви, госпожо Манолова. Желаещи да участват в тези разисквания по чл. 91? Няма. Закриваме

Предложението за чл. 91 е прието. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Мустафа Карадайъ и група: „В чл. 92, ал. 1 се създава ново изречение: „Всяка парламентарно представена партия или коалиция от партии има право на поне един представител в секционната избирателна комисия.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 92: „Състав Чл. 92. (1) Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. (2) Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи – от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията член. член. (3) Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция. (4) Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е: 1. за секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5; 2. за секции с над 500 избиратели – до 9 членове, но не по-малко от 5. (5) Броят на членовете на подвижната секционна избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е до 7 членове, но не по-малко от 5. (6) При определяне на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на общината за съответния изборен район (район) се запазва съотношението между партиите и коалициите, представени в районната или общинската избирателна комисия. комисия. (7) При избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на не повече от две на сто от членовете на секционните избирателни комисии в рамките на общината за съответния изборен район (район). (8) При избори за общински съветници и за кметове партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на не повече от две на сто от от членовете на секционните избирателни комисии, но не по-малко от един член в рамките на общината за изборния район (района). (9) В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 91, ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.” Благодаря Ви, госпожо Манолова. Желаещи за изказвания? Няма. Закриваме разискванията и преминаваме

Секционната избирателна комисия осъществява правомощията си от деня на назначаването й до приключване на съответния вид избор, предаването на изборните книжа и материали в районната или общинската избирателна комисия и общинската администрация и поставянето на видно място пред секцията на копието от подписания протокол

Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 96: „Несъвместимост Чл. 96. За членовете на секционната избирателна комисия се прилагат ограниченията по чл. 66.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ

чл. 95 във варианта на вносителите, подкрепен от комисията, и чл. 96, предложен от комисията с приетото от нея редакционно предложение за заличаване на изречение второ по вносител.

упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на секционните избирателни комисии са за сметка на държавния бюджет.” Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 98. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 99. Откриваме разискванията по съдържанието на членове 97, 98 и 99. Желаещи за изказвания? Няма. Закриваме разискванията и преминаваме към гласуване.

Гласували 75 народни представители: за 64, против 8, въздържали се 3. Текстовете са приети. Заповядайте, госпожо Дукова.

Разбирам формалното отношение на госпожа Манолова и на голяма част от колегите. И бързането също го разбирам, защото няма време. Но този нонстоп, в който се чете докладът, в който не се артикулира нито една дума, нито едно изречение и не се разбира по никакъв начин, много Ви моля, преустановете го! Как да се вземе отношение, като дори не се чува за какво става въпрос, за какво иде реч?

МИХАИЛ МИКОВ: Но за да бъдете по-полезна на избирателите, ако отидете отзад – в първа стая, сигурно ще Ви дадат свитък с това, което се чете оттук и ще можете и зрително да възприемате! (Весело Искам само да Ви бъда полезен. Разбрах Ви – да направя забележка на госпожа Манолова по-ясно да чете. Правя й такава забележка. Втора процедура – госпожа Атанасова.

че не само се четат текстовете, подкрепени от комисията –госпожа Манолова много често прави редакционни промени и предложения за допълнителни текстове, които които се изчитат от това място. При шума в залата и при бързото четене на госпожа Манолова наистина е трудно на народните представители да чуят какво точно е предложението. Госпожа Дукова се обърна с процедура по начина на четене. Аз пък Ви моля, господин председател, когато има шум в залата, винаги да обръщате внимание на колегите да пазят тишина. Не само пречат на

Аз съм малко учуден защо заради една или две думи се четат цели страници, но такъв е правилникът – ще се чете. Заповядайте, госпожо Манолова, да продължите с чл. 100.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. комисията Чл. 100. (1) Секционната избирателна комисия в страната: 1. осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове в изборното помещение и в района на избирателната секция; 2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на кодекса и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването; 3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция; 4. преброява гласовете за кандидатските листи при всички видове избори; преброява предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партии и коалиции при избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България и общински съветници; изготвя протокол за резултата от гласуването в избирателната секция и го предава на районната или общинската избирателна комисия в срок до 24 часа след приключване на гласуването; 5. предава останалите книжа и материали на общинската администрация в срока по т. 4; 6. разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала; 7. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол по чл. 282, ал. 6 или чл. 441, ал. 6 за съответния вид избор; 8. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

комисия. (4) Решението на секционната избирателна комисия, свързано с недопускане на избирател до гласуване, е писмено и се връчва на заинтересованото лице. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.”

публично и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация не по-късно от три дни преди провеждането им. (2) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати. (3) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят не по-късно от 16 дни преди изборния ден: 1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията; 3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица. (4) Към Към предложението си по ал. 3, т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия. (5) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива. (6) Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложенията по предложенията на парламентарно представените партии и коалиции и на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. (7) В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент но не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по ал. 2.

Уважаеми народни представители, откриваме разискванията по членове от 100 до 106. Има ли желаещи да се изкажат по някои от докладваните текстове? Няма – учуден съм. Закривам разискванията. Уважаеми народни представители, има ли някой против да гласуваме анблок текстовете от чл. 100 до чл. 106?

членове 100, 101, 102 – в редакция на комисията, 103, 104,

чл. 107 – предложение от народния представител Павел Шопов: „Чл. 107, ал. 5 се изменя и добива следния вид: „При определяне на състава и ръководството на избирателните комисии се прилага принципът на паритет парламентарно представените политически сили”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 107. По чл. 108 – предложение от Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 108: „Правомощия на комисията Чл. 108. (1) Секционната избирателна комисия извън страната: 1. осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове в изборното помещение и в района на избирателната секция; 2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на кодекса и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването; 3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция; 4. преброява гласовете, подадени за кандидатските листи при всички видове избори, както и предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партии и коалиции при избори за членове на Европейския парламент от Република България и изготвя протокол; 5. незабавно, но не по-късно от 24,00 часа местно време на изборния ден, изпраща на Централната избирателна комисия сканиран екземпляр от подписания протокол комисия по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаване в Централната избирателна комисия; в 7-дневен срок от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия; 7. разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала; 8. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол по чл. 282, ал. 6 за съответния вид избор; 9. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. (2) Разпределението на дейностите между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с писмено решение при откриване на изборния ден.

Има предложение на Мая Манолова и група народни представители, което по принцип е прието и е включено в редакцията на комисията. Сега да преминем към гласуване на членове 107

шеста. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 111: „Обхват на дейност. Общ брой наблюдатели Чл. 111. (1) Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите избори от същия вид. (2) При избори за общински съветници и за кметове наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите общи избори, като регистрацията на организациите и на наблюдателите по чл. 112 запазва действието си. Организацията може да прави промени в списъка на регистрираните наблюдатели. (3) Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната. (4) Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.” Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 112. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 113. Член 114 – предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 114: „Права на наблюдателите Чл. 114. (1) Наблюдателите имат право да: 1. присъстват на заседанията на избирателните комисии; 2. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини; 3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване; 4. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден; 5. присъстват в изборното помещение по време на гласуването; 6. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост; 7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали

7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7

при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация; 9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район 10. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес; 11. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване; 12. присъстват на всички останали етапи от изборния процес. процес. (2) В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция. секция. (3) Наблюдателите имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, издадено по реда на чл. 34. (4) Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 115: „Легитимиране и отличителни знаци Чл. 115. (1) През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр. (2) В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.”

Уважаеми народни представители, откривам разискванията по Глава шеста „Наблюдатели”, заедно с наименованията непременно да не пропуснем, защото, ако не ги обсъдим, ще стане много страшно,

Защо така няма желаещи за изказвания? (Оживление.) Закривам разискванията. Възразява ли някой да гласуваме анблок – ведно с наименованието на Главата „Наблюдатели” и съдържанието на чл. 111 по вносител, с редакция на комисията, на чл. 112 по вносител,

едно предложение, което е направено по чл. 116 и е неподкрепено от комисията. Това е предложението на народния представител Цецка Цачева

също с редакцията на госпожа Манолова и групата народни представители, прието от комисията, интегрирано в редактирания текст, и, разбира се, чл. 116, където не беше подкрепено предложението на госпожа Цачева и групата народни представители. Моля, гласувайте.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 117: „Обхват на дейност. Общ брой застъпници Чл. 117. (1) Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. (2) Застъпникът има свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. услуги. (3) Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. (4) Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район (район). (5) Общият брой на застъпниците извън страната на всяка кандидатска листа на партия и коалиция и на инициативен комитет при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната. (6) Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. При избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. (7) Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.” Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 118. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 119. Комисията Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 120: „Права и задължения на застъпника Чл. 120. (1) Застъпникът има право да: 1. подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси; 2. присъства на заседанията на избирателните комисии; 3. присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване; 4. присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден; 5. присъства в изборното помещение по време на гласуването; 6. присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост; 7. присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; 8. получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (2) На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник. (3) Застъпникът не може да бъде

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 121: „Отличителни знаци Чл. 121. (1) Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване. на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.” Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 122. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 123.

предложение от народните представители Мая Манолова и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 142: „Проверка на списъците.

с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 126: „Права и задължения Чл.126. (1) Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да: 1. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден; 2. присъстват в изборното помещение по време на гласуването; 3. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост; 4. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район 6. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес. (2) На заседанията на комисиите може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет. (3) Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети не може

124, 125 и 126 като текстове. Има ли желаещи да вземат отношение?

„Наименование или абревиатура Чл. 128. (1) Наименованието или абревиатурата на коалиция, включително на местна коалиция, не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в "Държавен вестник" на указа на президента или на решението на Народното събрание за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. (2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии. (3) Наименованието или абревиатурата на участващите в коалиция партии може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията. (4) Централната избирателна комисия при всички видове избори и съответната общинска избирателна комисия при избори за общински съветници и за кметове извършва проверка за изпълнението на изискванията на ал. 1 и 2. При установяване на непълноти или несъответствия Централната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия незабавно дава указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация. (5) Когато в срока по ал. 4 непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени, съответната избирателна комисия отказва регистрация. (6)

Чл. 129. (1) За участие в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България партиите, коалициите и инициативните комитети внасят безлихвен депозит по сметка в Българската 1. за партии и коалиции - 2 500 лв.; 2. за инициативни комитети – 100 лв. (2) За участие в избори за общински съветници и за кметове партиите, коалициите и инициативните комитети не внасят депозит.” чл. 136. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 137. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 138. Има доста раздели в тази глава. Възразява ли някой да обсъждаме и да гласуваме по раздели, защото в тази глава има повече раздели? Никой не възразява. Откривам разискванията по

Уважаеми народни представители, предлагам да гласуваме наименованието на Глава девета, наименованието на Раздел I, чл. 127 по вносител, чл. 128 в редакция на комисията след подкрепеното предложение на Мая Манолова и групата им, член 129 с подкрепеното предложение на господин Мустафа Карадайъ в редакция на комисията,

Раздел III. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІI. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 139. По чл.

„Документи за регистрация на партии Чл. 133. (1) Партиите представят в Централната избирателна комисия заявление за регистрация не по-късно от 45 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лице, изрично упълномощено от представляващия партията. (2) В заявлението по ал. 1 се посочват: 1. пълното или съкратено наименование на партията съгласно съдебната й регистрация; 2. пълното или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетината; 3. искане за регистрация за участие в изборите; 4. адрес, телефон и лице за контакт. (3) Към заявлението за регистрация партията представя: 1. удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите; 2. образец от подписа на представляващия партията; 3. образец от печата на партията; 4. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 – само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България; 5. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията; при избори за членове на Европейския парламент от Република България и при избори за общински съветници и за кметове регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личният номер, номерът на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис; всеки избирател може да участва само в един списък; списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка; 6. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация; 7. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; 8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания; 9. изрично пълномощно от лицето, представляващо партията, когато документите се подават от упълномощено лице. (4) Личните данни по ал. 3, т. 5 се обработват и предоставят при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. По чл. 141 има предложение от народните представители Мая Манолова и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 141: „Условия за регистрация. Отказ за регистрация Чл. 141. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка по представените документи по чл. 140 и взема решение за регистрацията на коалицията не по-късно от 45 дни преди изборния ден. (2) При установяване на непълноти или несъответствия Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в срока по изречение първо, Централната (3) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58. Когато съдът отмени обжалваното решение, Централната избирателна комисия незабавно регистрира коалицията за участие в изборите, независимо дали срокът по ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден. 142 има предложение от народните представители Мая Манолова и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 142: „Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация Чл. 142. (1) Списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 в структуриран електронен вид се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие развитие за проверка. (2) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие извършва проверката не по-късно от 42 дни преди изборния ден. (3) За резултата от проверката Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на Централната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. (4) Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 въз основа на извършената от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие проверка. При поискване от коалиция, регистрирана за участие, Централната избирателна комисия й предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от коалицията списъци по чл. 140, ал. 3, т. 6. (5) Когато в резултат на проверката, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие, и след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че коалицията не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага

Благодаря Ви, госпожо Манолова. Откривам разискванията по Раздел ІІ – „Регистриране на партии”, обсъждаме заедно с наименованието на Раздел ІІ.

Няма. Закривам разискванията. Уважаеми народни представители, господин Карадайъ е оттеглил неприетата част от неговото предложение,

134 в редакция на комисията при подкрепено предложение, чл. 135 в редакцията на комисията, чл. 136 по вносител, чл. 137 по вносител и чл. 138 по вносител. Режим на гласуване, ако обичате.